Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana predstavnice predlagatelja, poštovane kolegice i kolege. S obzirom da je danas izuzetno puno toga rečeno o ovoj ja ću samo ukratko sumirati da ova strategija je doista informativna i dobra, ova strategija pretočena u akcijski plan provodi se na području naše zemlje, na području cijele zemlje. Iako može se primijetiti prema rezultatima da je neujednačenog opsega i intenziteta, a veliki broj mjera na žalost ipak je ostao nerealiziran zbog stalno slabo odrađene odgovornosti za njegovo neprovođenje. Naime, ova Nacionalna strategija a i ovaj Akcijski plan prema našem mišljenju nemaju onu izvršnu moć ni u pogledu izvršavanja aktivnosti, niti u pogledu i tu počinju u stvari problemi posebno kada se vide analize županija, odnosno rezultata po županijama. Ja neću sad govoriti o vrstama droga i o svim mogućim modalitetima kojima su naši građani posebno oni mladi izloženi. Međutim iz zaključka ove strategije sa akcijskim planom vidljivo je da prema podacima za 2013. godinu trendovi same zlouporabe droga su različiti od županija do županija. U nekim županijama se uspjelo približiti jednom prilično uravnoteženom pristupu suzbijanja zlouporaba i kako ponuda tako i potražnja za drogama što je kako kaže u samoj strategiji rezultiralo stabilnim stanjem, odnosno smanjenjem trendova zlouporabe. No, ovisno o financijskim i ljudskim resursima pojedinih županija, ali i o raširenosti problema zlouporabe droga po županijama županije su same stvorile mehanizme, mreže, programe za rješavanje navedenih problema. Međutim, ono što želim ukazati je, a to pokazuju izvještaji i u prijašnjim razdobljima, tri su županije one u kojima je najveći broj registriranih ovisnika, to su Grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska županija i Istarska županija. U usporedbi s prethodnim godinama povećava se broj registriranih ovisnika koji se bilježi u 14 županija. E sad, u 7 županija broj ovisnika na 100 tisuća stanovnika je veći od prosjeka Hrvatske i to su opet Istarska županija, Zadarska županija, Grad Zagreb, Šibensko-kninska, Primorsko-goranska, Dubrovačko-neretvanska i Splitsko-dalmatinska. A ostale županije imaju niže stope od hrvatskog prosjeka. I sad s obzirom na ove rezultate definitivno bi trebalo staviti naglasak upravo na prevenciju u onim županijama gdje je porast ovisnika, broja ovisnika veći. Posebno zabrinjava činjenica da su financijska sredstva koja se iz županijskih proračuna izdvajaju u 2013. godini upravo za provedbu ovih županijskih akcijskih planova u usporedbi sa 2012. godinom manja za oko 2,5 milijuna kuna. To je problem. Problem je kako upravo ovaj akcijski plan pretočiti u doista operativan plan u pravom smislu riječi akcijski plan, posebno u onim županijama gdje je porast ovisnika veći. I naravno vidjet ćemo u Strategiji za 2014. godinu, vjerojatno će se pokazati već, kakav je utjecaj dekriminalizacije lakih droga, što je to napravljeno, kakvi će biti rezultati s obzirom na odluke koje smo donijeli kada smo raspravljali i na zakonska rješenja vezana za dekriminalizaciju lakih droga. Ali mislim da iduća strategija, posebno ovaj akcijski plan, treba biti usmjeren ciljano. Ciljano na one županije, na one gradove, na ona urbana središta koja imaju znatno povećanje broja ovisnika u našoj zemlji. Inače, naravno prihvaćamo ovu strategiju. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. I posljednji klub je klub SDP-a i poštovani kolega Domagoj Hajduković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Pa vjerujem da se svi možemo složiti kako je zlouporaba droga pošast modernoga doba. I ne samo droga, dakle čuli smo ovdje tijekom rasprave o mnogo ovisnosti koje nisu vezane dakle samo uz opijate nego i uz uživanje duhanskih proizvoda, alkohola itd. Nacionalni akcijski plan i strategija ima 6 temeljnih područja, a to je koordinacija, smanjenje ponude i potrošnje droge, praćenje i informacijski sustav, istraživački rad i valuacija i međunarodna suradnja. Ja bih posebni naglasak stavio upravo na prevenciju. Kaže se da je 1 kuna uložena u prevenciju zapravo 4 kune ušteđene u sanaciji. Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade se odvija prije svega i u odgojno-obrazovnim sustavima, dakle u našim školama, našim fakultetima putem tjelesne zdravstvene kulture, prirode odnosno biologije, sata razrednika, građanskog odgoja i drugih odgojno-obrazovnih programa koji su trenutno u školama. Obrazovanje i informiranje djece i mladih je dakle prioritetno i ono se ne treba raditi samo kroz sustav obrazovanja već treba raditi i na informiranju javnosti i roditelja ali i svih drugih koji mogu doći u doticaj i opasnost da postanu uživatelji opijata. Također, program liječenja i resocijalizacije ovisnika je izuzetno bitan budući da ovisnici koji se bore sa svojom ovisnošću često imaju problema prilikom nalaženja posla, prilikom ponovnog ulaženja u zajednicu. Time se bave i mnoge nevladine institucije, dakle mnoge nevladine udruge pa čak i katolička crkva ali također to rade i naše bolnice odnosno pomažu i različitim tretmanima liječe naše ovisnike. Inače hrvatski prosjek ovisnika je 272 po 100 tisuća stanovnika, što nije tako strašno. Naravno, bilo bi bolje da je puno manje, ali ukoliko usporedimo sa podacima iz drugih zapadnih zemalja Hrvatska je tu još relativno nisko na popisu. Nadamo se da će tako i ostati, dijelom upravo i zbog ove strategije i akcijskog plana. Također bih još posebno podcrtao pojavu tzv. "novih droga". Dosta je o tome već govoreno tijekom rasprave ali oni su velika prijetnja, dakle te nove droge. Zbog brze pojavnosti na tržištu, niske kontrole, najčešće su sintetskog porijekla dakle lošije su kvalitete a imaju učinke slične tzv. "starim drogama". Podsjetio bih vas samo prije nekoliko godina tj. mislim prošle godine ili eventualno prije godinu i pol smo imali veliku paniku oko dezomorfina tzv. "krokodila" koji je jedan vrlo opasan opijat budući da ima učinak sličan heroinu ali izrazito destruktivno utječe na tijelo, odnosno ovisnici se u jednom trenutku doslovno počinju raspadati. Naravno, kasnije nam je pojašnjeno da je to prenapuhana priča iz nekoliko razloga, da je dezomorfin dolazio u Republiku Srbiju, dakle u susjednu državu nama kroz emigrante koji su se vraćali iz Ruske Federacije. Naime, u Ruskoj Federaciji je bio najrasprostranjeniji zbog neimaštine, odnosno ta droga je relativno dostupna i jeftina. 2012. na području EU, evo samo primjera radi su registrirana 73 nova spoja, a 2009. 24. Trendovi u Hrvatskoj su hvala Bogu nešto manji tako da u 2013. godini je registrirano 12 novih spojeva a u zadnje 3 godine sve skupa 33. Također treba posebno pratiti i tržište droga jer se uz nove spojeve pojavljuje i tzv. stare droge, dakle spojevi droge koji se uživaju a koje su jednog trena da tako kažem izašle iz mode i ponovno se vraćaju na što često sustav supresije odnosno represije nije pripremljen. Također bilo je puno rasprava i o vrlo dostupnim drogama dakle koje su dostupne maloljetnicima u smislu osvježivača zraka i sličnoga koje se mogu inhalirati na različite načine, najčešće pušenjem i koje također imaju utjecaj sličan marihuani. Dakle, prije svega treba naglasak staviti na edukaciju a zatim i smanjenje ponude i potražnje droge na tržištu. Dakle, potražnju smanjivati putem edukacije a ponudu putem represivnih I da zaključim, dakle droga i njihova zlouporaba i dalje je problem, treba nastaviti sa programom sa naglaskom na prevenciji i dakle iako su naše brajke razmjerno dobre i nadajmo se da će u budućnosti biti i manje. Klub Socijaldemokratske partije Hrvatske u Hrvatskom saboru će podržati ovo izvješće. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti. I sada ćemo prekinuti sjednicu, nastavit ćemo u srijedu u 9,30 sati. Točkom 13 koja nam je po redu dolazi, to je konačni prijedlog Zakona o pogrebničkoj djelatnosti. Zahvaljujem svima. I želim svima ugodan vikend. Doviđenja. Hvala.